Dakle to su točke - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije "EU NAVFOR SOMALIA – ATALANTA" - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu - Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda. Te 3 točke objedinjujemo i s njima krećemo. Molim predstavnika najprije da ne čitam sada sve 3 nego ću pročitati. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Vlada je predložila, dakle sve ovo ostaje isto. Odbori za obranu i Odbori za zakonodavstvo su raspravu proveli. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Izvolite. Uvaženi Željko Goršić, državni tajnik u Ministarstvu obrane. **Goršić, Željko** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče i uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Evo o svakoj od ovih prijedloga odluka možda rečenica do dvije. S obzirom dakle da ćemo ih objediniti u jednu točku što ima logike i to ćemo učiniti sigurno bez problema. Znači, s obzirom da je Vijeće EU od 15. lipnja 2009. objavilo produžetak operacije "ATALANTA" za još jednu godinu, odnosno do prosinca 2010. godine, RH planira tijekom 2010. godine aktivno doprinositi operaciji EU protiv piratstva angažmanom svojih pripadnika Oružanih snaga na brodovima članica EU i u stožeru operacije sveukupno do 5 pripadnika Oružanih snaga RH. Stoga Vlada RH predlaže donošenje odluke kojom se u mirovnu misiju, odnosno

Vladu da utvrđuje trajanje rotacije, broj i organizacijsku strukturu pripadnika Oružanih snaga u toj mirovnoj operaciji. Nadalje, imamo mirovnu operaciju o Afganistanu. Vlada predlaže donošenje odluke kojom će biti omogućeno u mirovnu operaciju Afganistan (ISAF) u 2010. godini uputiti također do 300 pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Dakle, najznačajnije za ovu operaciju je da nema povećanja kako je bilo najave, a posebice sada kako je predsjednik Obama poslao dodatne snage i na partnere je apelirao da se snage povećaju. No međutim Hrvatska je odlučila uputiti do 300 pripadnika kao što je to bilo i ove godine. I u misiji u mirovnim misijama Ujedinjenih naroda treba samo dakle, kratko reći da bi sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u svim mirovnim misijama UN bilo definirano jednom odlukom Hrvatskog sabora, a do sada to nije bio slučaj već je za svaku posebno donošena odluka kojom se pripadnici Oružanih snaga u 2010. i 2011. godini upućuju uz mogućnost rotacije u sljedeće Mirovne misije Ujedinjenih naroda. U Srednjeafričku Republiku i Čad do 3 pripadnika u Sudan do 8 pripadnika, u Liberiju u Zapadnu Saharu do 8 pripadnika, u Indiju i Pakistan do 10 pripadnika, u Cipar do 6 pripadnika, u Libanon do 4 pripadnika i na Golansku Visoravan do 100 pripadnika. Budući da rotacija u pravilu traje godinu dana, stoga se i predlaže da ova odluka obuhvaća i 2010. i 2011. godinu kako ne bi trebalo za pola mandata donijeti novu odluku. Evo zbog toga je to dvije godine. Hvala lijepo. To je ukratko bilo. Zahvaljujem. Želi li predstavnici odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu i prvo imamo klubove. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Arsen Bauk. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Klub SDP-a podržat će sve tri odluke kako su predložene. Želimo još jednom istaknuti, iza nas je još jedna godina u kojoj su naši vojnici u mirovnim misijama diljem svijeta, bez obzira da li su u mirovnim jedinicama Europske unije, Ujedinjenih naroda, NATO-a ili po nekoj drugoj osnovi. I želimo također naravno izraziti naše zadovoljstvo što je ova godina, nadam se da ne ću sada pogriješiti u ovih 20 dana da neću donijeti nikome lošu sreću prošla, da su svi naši vojnici živi Nadam se da će tako biti i u svim budućim razdobljima na koje se odnosi ova odluka i sve odluke koje budemo donosili. I da nećemo mi biti među onima koji će osjećati grižu savjesti ili odgovornost za moguću smrtnu posljedicu naših vojnika. Što se tiče misije ispred Somalije, slušajući jučer "Pomorsku večer" vidio sam da su dvoje mornara, dakle civila dobitnici "Plave vrpce vjesnika" za pothvat na moru što jednom opravdava i to da naši vojnici budu tamo zajedno sa ostalim vojnicima iz Europske unije i ostatka svijeta, da čuvaju sigurnost brodova koji prolaze tim područjem. Što se tiče misije na Golanskoj visoravni koja je najveća misija od ovih koje je državni tajnik čitao Ujedinjenih naroda, odluku o tome smo donijeli čini mi se prošle prošle godine. Podržavamo da naši vojnici ostanu tamo u tom broju. I naravno i sa sve ostale misije u kojima je manji broj naših vojnika. Odluka o slanju vojske u mirovne misije izvan granica Republike Hrvatske bila je i predmet ustavnih promjena, odnosno ovih predloženih ustavnih promjena. Mi još jednom izražavamo naš stav da za takve odluke i dalje se traži najširi konsenzus političkih stranaka i da ostane ova odredba od dvije trećine svih zastupnika. Kao što vidimo do sada nikada nije bio problem kada je postojao politički konsenzus skupiti dvije trećine u Saboru ljudi koji bi odglasali takvu odluku. Nismo imali nikada problema s kvorumom, nadam se da će tako biti bez obzira tko bude činio većinu i manjinu u budućnosti i da Hrvatska vojska neće biti predmet i njezino sudjelovanje u mirovnim misijama, neće biti predmet međustranačkog prepucavanja. Također takva odredba stavlja i pred Vladu i pred opoziciju veću odgovornost u definiranju ciljeva koje želimo postići slanjem naših vojnika u mirovne misije. I zbog toga želim još jednom reći, klub SDP-a glasovat će i za odluku o upućivanju, odnosno za nastavak mirovne misije u Afganistanu do 300 vojnika, ali ne bih glasao za povećanje broja vojnika, jer ne vidimo da tu Hrvatska tu ima potrebu povećavati svoj broj vojnika. 2003. godine otišlo je u Afganistan 50 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Danas ih je tamo 300. Kada bude tema izvješća, onda ćemo možda nešto reći i o daljem njihovom smislu ostajanja tamo i dalje. Kako se stvari razvijaju na terenu i tome slično, ovom prilikom o tome nećemo raspravljati. Dakle, želimo samo još jednom reći da ne bi podržali odluku ukoliko bi bio povećan broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u Afganistanu. Klub SDP-a još jednom da ponovim, glasat će za sve tri ove odluke. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

ali moramo svakako neke stvari i s ove govornice poručiti vrlo jasno. Naime, sudjelovati u misijama UN-a, NATO-a, Europske unije da, ali mora u tome biti određene mjere. Tu moramo jako paziti i možda bi trebalo početi sa pohvalom Ministarstvu obrane koje je na vrlo korektan način uvijek u svim ovim materijalima obrazložila svaku od misija što je do sada bilo, što se od sada planira učiniti. Prema tome, to je za svaku pohvalu. Ali uzmimo recimo Afganistan kao jedan primjer. Tamo sudjeluje 293 pripadnika Hrvatske vojske u misijama koje vodi NATO. I ono što svakome pada u oči kada čita ovaj materijal, biti će sljedeće. Pročitat ću jednu rečenicu iz izvješća. "Kriteriji mjerenja doprinosa Republike Hrvatske su takvi da ona zauzima 16. mjesto od 43 države davateljica snaga". 16. mjesto. Kolegice i kolege, ako uzmete u obzir broj stanovnika, ako uzmete u obzir bruto društveni proizvod po glavi stanovnika, onda Hrvatska nije na 16. mjestu među tim državama, ona je sigurno na 30. do 35. mjesta među tim državama. Dakle, dajemo puno više no što bi to trebali činiti u odnosu na parametre koji su uobičajeni kada se gleda na to. Prema tome, naši pregovarači moraju u NATO-u itekako obrazložiti situaciju u kojoj se nalazimo u ovom trenutku i gospodarski i u svakom drugom smislu. I mi i dalje apsolutno povećavati snage ne možemo, bez obzira što to Sjedinjene Države traže. Naša je sreća, zaista sreća da većina od ovih 293 vojnika se nalaze gdje? Nalaze se njih 216 u sjevernom dijelom Afganistana uz Turkmenistansku, Uzbekinstansku i Tadžihistansku granicu, tamo gdje su najmirnija područja i to je velika sreća. No nažalost, ima ih i u vrlo nemirnim područjima Afganistana, gdje u južnom, zapadnom, istočnom zapovjedništvu i dakako to nije dobro. Znamo da je situacija u Afganistanu više nego teška i svi znate da je Afganistan jedna velika država sa gotovo 30 milijuna stanovnika, 12 puta veče površine od Hrvatske, vrlo teško kontrolabilna, veliki broj ima 70-tak etničkih grupa i vjerojatno na dugi niz situacija tamo neće biti onakva kakvu bi mi svi voljeli da jeste. No, ne bježimo od toga, i mi smo podržali odlazak naših vojnika, ali nismo za to da se taj broj bez određenih kriterija povećava. Što se tiče sudjelovanja naših snaga u operaciji Europske unije Atalanta, apsolutno podržavamo to. Radi se u ovom trenutku samo o tri naša vojna lica, jedan u zapovjedništvu i dva u operativi. Mislimo da je to dobro, to će biti na koncu i za njih vjerojatno jedno područje gdje će oni steći nova iskustva i moći ih primijeniti u našoj mornarici. To je za prihvatiti i tu nećemo nikakvih prigovora dati, osim možda našem Ministarstvo obrane. Kada pripremate ovakve materijale, ja ne znam kako u NATO-u izgledaju, ali zapovjedništvo operacije se nalazi u Velikoj Britaniji, država je Ujedinjeno Kraljevstvo. Prema tome, trebalo bi jako pazit na to na što se misli. Ako se misli na državu, ako se misli na Veliku Britaniju kao geografski pojam to je jedno, ako se misli na državu onda griješimo i moramo pazit na to jer će nas vjerojatno netko prozvati. Konačno, naše misije u Ujedinjenim narodima. Vrlo korektno izvješće, ali ponavljamo, dakle od velikog broja tih misija, ovdje ste ih naveli devet, obrazložili koliki je broj ljudi, gdje se nalaze i sve ostalo, ja želim još jednom kolegice i kolege reći na kraju ovog izlaganja da Hrvatska planira za mirovne misije u sljedećoj godini izdvojiti 333 milijuna kuna. Hrvatska namjerava godinu iza toga povećati to izdvajanje za gotovo 30%, na 427 milijuna kuna. Vrijeme recesije i teške gospodarske krize. Da namjeravamo dalje povećavati tu stavku, na 472 milijuna kuna u godini 2012. Da li je to opravdano? Nismo previše uvjereni. Nismo uvjereni, pogotovo ako uzmete u obzir da smo samo prije pola sata raspravljali o tome kako uštedjeti 16 milijuna kuna na prijevozu bolesnih građana do centara do centara medicinskih gdje će ići na specijalistički pregled. Prema tome, ja vas zaista molim, budimo krajnje ozbiljni i pokušajmo i ovdje vidjeti što se može učiniti da do ovakvog naglog rasta izdvajanja za potrebe ovih misija ne dođe. Hvala Zahvaljujem. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Klub HDZ-a će poduprijet Prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji Europske unije, u mirovnoj operaciji u Afganistanu NATO-a i u mirovnoj misiji Ujedinjenih naroda. Nakon usvajanja te tri odluke definirali smo gornju granicu broja pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovim mirovnim operacijama i ona iznosi oko 455 ljudi, 455 ljudi, možemo reći gotovo 500. To nije mali broj. Taj broj je u svakom slučaju jedan snažan iskaz političke volje Republike Hrvatske i hrvatske državne politike da sudjeluju u izgradnji mira, jer mislim da moramo biti svjesni te velike i važne uloge koje su mirovne operacije UN-a i NATO-a na ovim prostorima imale u uspostavljanju '95. godine, '92. godine itd. Taj broj je u svakom slučaju snažna politička poruka, no međutim taj broj istovremeno je i značajan logistički napor Oružanih snaga Republike Hrvatske, značajan financijski napor i zahtjev na ograničeni državni proračun. To je isto tako istovremeno i zahtjev s kojim se susreću mnogobrojne obitelji svih tih ljudi, ljudi koji odlaze u operacije, koji imaju vrlo često ne mali sigurnosni rizik, zdravstveni problemi, socijalni problemi itd. Možda nekoliko riječi, mnogim problemima koji su vezani uz ove mirovne operacije poklanjali smo određenu pažnju. No međutim, jedan problem koji do sada nije bio prepoznat, možda ću ga ovako ad hoc, na brzinu reći, a u svakom slučaju na njega ću se osvrnut možda kad budemo govorili o Izvješću o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu, to je problem mentalnog zdravlja i problem PTSP-a. Neke statistike, neki brojevi pokazuju da prevalencija PTSP-a među pojedinim dijelovima Oružanih snaga doseže razinu 10-tak, Toj visokoj razini nisu izložene Oružane snage Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji u Afganistanu iz jednostavnog razloga jer je razina rizika ovisna kakav je mandat, kakve su vam zadaće u mirovnoj operaciji i u kojem prostoru ste raspodijeljeni. No međutim, od 500 ljudi nije nerealno procijeniti ovako grubo da sa mentalnim problemima i problemima mentalnog zdravlja može biti suočeno 10-tak ili 15 ljudi. tih ljudi, screening tih ljudi, briga o tim ljudima je nešto što zahtijeva ja bih rekao možda više javne, političke pažnje, jer sa tim fenomenom među hrvatskim braniteljima smo se suočili, dobro ga prepoznajemo. Ne bi bilo dobro da nam se dogodi da za koju godinu konstatiramo da je i među tom populacijom pripadnika Oružanih snaga se mogu identificirati ti problemi koji onda mogu imati neželjene posljedice na njihove obitelji, na društvo itd., i to je jedan problem koji u svakom slučaju zaslužuje posebnu pažnju. Opet ću se vratiti na onu prvotnu konstataciju, Hrvatska sudjeluje u mirovnim operacijama ne samo Ujedinjenih naroda, NATO-a, Europske unije i ja mislim da svaki hrvatski građanin, svaki odgovoran političar bez obzira na sve ove rizike, na ove troškove mora biti itekako ponosan, jer to je odgovornost i uloga države da sudjeluje u izgradnji međunarodnog mira. Govoriti danas o mirovnoj operaciji u Afganistanu to je svakako posebna priča koja izlazi čak izvan okvira ove, ja bih rekao kratke rasprave i kratkog osvrta na ove tri odluke. No međutim, svakako moramo biti svjesni da u tih 5 stotina ljudi mnogi se nalaze u bitno različitim uvjetima života, rizika i o tome u svakom slučaju treba voditi računa. Operacija ISAF što se tiče broja ljudi, ukupnog angažmana čitave Međunarodne zajednice, Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda, mnogih drugih institucija je nešto što pokazuje opsege onoga što Međunarodna zajednica pokušava učiniti na ovim prostorima. Ono što čine Oružane snage Republike Hrvatske kroz svoje sudjelovanje u treningu Oružanih snaga Afganistana, .../Govornik se ne razumije./... afganistanske nacionalne policije u Međunarodnoj zajednici se itekako cijeni. U okviru ovog broja svakako vjerujem da će se kroz neke odluke Glavnog stožera učiniti određeni napori kako bi se te snage integrirale na određenim prostorima, jer ovako disperzirane snage u svakom slučaju zahtijevaju daleko veće logističke i mnoge druge financijske zahtjeve. Evo, ne bih htio duljiti. U svakom slučaju kao što sam rekao i na početku Republika Hrvatska ima značajnu ulogu u izgradnji mira u današnjem suvremenom svijetu kroz svoje pripadnike u mirovnim operacijama UN-a, Europske unije i NATO-a i mislim da na to možemo i moramo biti ponosni. U svakom slučaju klub HDZ-a će poduprijeti ove tri odluke. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo dvije prijave pojedinačno. Prvo je uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Evo dobili smo prijedloge odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u mirovnim operacijama Europske unije i naravno da ja, pošto smo sad i punopravna članica NATO-a a i uskoro ulazimo u Europsku uniju naravno da podržavam i treba podržati ove mirovne operacije. Što se tiče ove operacije "Atalanta" pošto je Vijeće Europske unije produžilo operaciju "Atalanta" za još jednu godinu i od Hrvatske se očekuje da planira dati aktivno doprinositi operacijama Europske unije u Somaliji do kraja 2010. godine u kojoj bi sudjelovalo najviše pet pripadnika naših Oružanih snaga. Operacija "Atalanta" je prva pomorska operacija Europske unije. I sad bih želio samo napomenuti što dobiva Republika Hrvatska produžujući trajanje operacije još godinu dana za pripadnike naših Oružanih snaga u "Atalanti". Pa dakle, sudjelovanjem u međunarodnim mirovnim operacijama naša država vjerodostojno svjedoči da je spremna preuzeti svoj dio tereta za opću sigurnost u svijetu. Isto tako, dajemo svoj doprinos razvoju operativnih sposobnosti Europske unije za djelovanje u zajedničkim operacijama razoružanja, humanitarnim zadaćama, prevenciji sukoba, zadaćama borbenih snaga i upravljanju krizama uključujući i stvaranje mira. Sada smo i punopravna članica NATO-a, a vidimo da i u ovoj operaciji sudjeluju i brodovi i zrakoplovi NATO saveza uz brodove članice Sudjelovanjem časnika i dočasnika Hrvatske ratne mornarice bit će korisno u stjecanju praktičnih znanja i iskustava kako u izvršavanju brodskih dužnosti, tako i u stožernom radu. Sudjelovanjem u ovoj mirovnoj operaciji Republika Hrvatska dokazuje svoju spremnost aktivno pridonositi ciljevima vanjske sigurnosne politike a to je potpora miru i sigurnosti u svijetu. Ovim angažmanom u mirovnoj misiji Europske unije na području Afrike Republika Hrvatska potvrđuje svoj strateški cilj članstvo u osnažuje politički i vojni kredibilitet kod članica Europske unije predstavljajući se kao pouzdan partner u izvršavanju mirovnih zadaća. Zbog toga ću podržati ove prijedloge. Zahvaljuje. I imamo uvaženi zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. **Dorić, Miljenko (HNS)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Evo, oduzet ću samo još nekoliko minuta vašeg vremena, jer kao znanstvenik osjećam potrebno da kažem još nešto. Mi u ovom izvješću smo više manje i u ovim zakonima o kojima smo raspravljali dotakli smo se uglavnom samo vojne komponente, jednim dijelom mogućnosti da sudjelujemo u obrazovanju vojnih, odnosno policijskih kadrova u državama u kojima sudjelujemo. Ranije smo spomenuli i sudjelovanje naših zdravstvenih djelatnika, djelatnika, liječnika u nekim od tih misija. Međutim, kad je NATO u pitanju nismo nikada u ovoj sabornici progovorili o mogućnosti da Hrvatska doprinese NATO-u ne samo vojnicima već i kroz svoj znanstveni potencijal. NATO ima veliki broj odbora, između ostalog i Odbor za znanost. Hrvatski biolozi, mikrobiolozi, kemičari, biokemičari, nuklearni fizičari i drugi strojari mogu sigurno dati svoj doprinos. Na žalost, Hrvatska znanstvena zajednica vrlo malo zna o tim mogućnostima, pa bi bilo jako dobro da Ministarstvo obrane osigura da ti znanstvenici dođu u situaciju da vide u kojim projektima mogu sudjelovati, da se natječu i da Hrvatskoj doprinesu ono za što daju doprinos i kroz znanstvena istraživanja. Ja moram reći da sam razgovarao nedavno sa jednom izuzetnom znanstvenicom koja je pred godinu dana dobila državnu nagradu za znanost. Ona se bavi jednim mikroorganizmom koji je vrlo značajan u području bioterorizma. Kod nje dolaze na usavršavanje ljudi iz Munchenskog vojnog instituta, instituta vojnog u Pragu, a pokušao sam i razgovarao sa generalom Lovrićem kad je bio ovdje prije nekoliko mjeseci i njemu sugerirati da se ti ljudi i takvi ljudi uključe u ta istraživanja, da oni odlaze na sjednice znanstvenih odbora i da na taj način se vidi da možemo i kroz druge komponente sudjelovati u toj NATO priči. Zato vas molim da uistinu pokušate tu mogućnost otvoriti da se ona učini transparentnom, da se vidi koji su eventualno prioriteti, da li će to Ministarstvo obrane ili Ministarstvo znanosti učiniti, ili naše Nacionalno vijeće za znanost, kojem možete dati dodatni zadatak da ispita prioritete unutar kojih bi Hrvatska mogla dati i pružiti svoje usluge NATO-u. Mislim da bi s time mogli jasno izbjeći pritisak na nas da se isključivo šalju vojnici u misije, već da svoj doprinos odradimo pošteno i korektno kroz znanstveni doprinos NATO-u. Hvala

Hrvatska znanstvena zajednica o tome zna dosta i ja sam neki dan dao gospodinu Doriću pregled znanstvenika i znanstvenih institucija koje već sada surađuju sa znanstvenim NATO-im odboru. No međutim ono što želim ovdje reći, dvije stvari. Vojnici se ne mogu supstituirati znanstvenicima. Problemi u Afganistanu, na terenu neće rješavati mudraci, nego vojnici. To je ono što je najvažnije. No međutim, podupirući ovu, ovo što je rekao gospodin Dorić želim reći sljedeće i o tome sam gospodina Dorića informirao i iskoristit ću priliku i ovdje javno reći. Početkom iduće godine izaslanstvo Hrvatskog sabora, u suradnji s Odborom za znanost Hrvatskog sabora, Odboru za obranu, Ministarstvom obrane, Ministarstvom znanosti i drugim znanstvenim institucijama organizirat će jedan okrugli stol na tu temu i sada su nam svoje sudjelovanje najavili znanstvenici iz NATO-vih tijela i NATO-vog znanstvenog odbora. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se za to steknu potrebni uvjeti. Time završavamo sa današnjim radom. Sutra nastavljamo u 9 i 30 kao što je uobičajeno, sa 10. točkom dnevnog reda, to je Prijedlog Zakona o probaciji, a onda i imamo dakle cijeli set pravosudnih zakona. Želim vam svima ugodnu i laku noć. Hvala